Dragica (SDP)** Raspravit ćemo o a)Prijedlog odluke o razrješenju dijela člana vijeća za elektroničke medije; b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela člana vijeća za elektroničke medije; Predlagatelj odluke je Vlada RH. Odredbom članka 68.stavka 2 Zakona o elektroničkim medijima utvrđeno je da Hrvatski sabor imenuje, razjrešava predsjednika i članove vijeća za elektroničke medije na prijedlog Vlade Rh. Prijedlog akta Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Želi li ministrica obrazložiti prijedlog? Zamjenik ministrice? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Želi li odbor? Da, izvolite, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Branko VukšiĆ. Poštovane potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 19.sjednici održanoj danas prijedlog odluke o razrješenju djela člana vijeća za elektroničke medije i prijedlog odluke o imenovanju djela člana vijeća za elektroničke medije kojem je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Rh aktom od 11.travnja 2013.godine. Odbor je navedene prijedloge odluka razmotrio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje predstavnik predlagatelja istaknuo je da dijelu dosadašnjih članova vijeća za elektroničke medije ističe mandat danom 30.travnaj 2013.godine stoga je Vlada Rh utvrdila prijedlog odluke o razrješenju dijela članova vijeća za elektroničke medije danom 30.travnja 2013.godine radi isteka mandata. Isto tako Vlada Rh na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila prijedlog odluke o imenovanju dijela članova vijeća za elektroničke medije s danom 1.svibnja 2013.godine. U raspravi na odboru skrenuta je pozornost da je jedna od kandidatkinja predloženih za imenovanje za člana vijeća za elektroničke medije, članice upravnog članice upravnog vijeća HINA-e te da se u tom slučaju radi o sukobu interesa. Predstavnik predlagatelja naglasio je da je ministrica kulture u svezi toga uputila 28.ožujka 2013. dopis Vladi Rh u kojem se kaže da se u slučaju imenovanja te kandidatkinje za člana vijeća za elektroničke medije ona treba razriješiti dužnosti člana upravnog vijeća HINA-e. Nakon provedene rasprave o prijedlogu odluke razrješenja dijela članova vijeća za elektroničke medije odbor je jednoglasno s 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: "Podržava se donošenje odluke o razrješenju dijela članova vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Rh." Nakon provedene rasprave o prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova vijeća za elektroničke medije odbor je proveo pojedinačno glasovanje o svakoj kandidatkinji. Za imenovanje kandidatkinje Suzane Kunac bila su 4 glasa za i 5 suzdržanih glasova a za imenovanje kandidatkinje Gordane Simonović bilo je 4 glasa za, za, 4 glasa protiv i jedan suzdržan glas. S obzirom na rezultat glasovanja odluka nije donesena jer su mišljenja članova ostala podijeljena. Hvala lijepa.

Evo djelomično je u svojem obrazloženju predsjednik odbora naznačio na koji način je tekla rasprava u odboru za medije i informatizaciju. Nije sporno ovaj dio koji se odnosi na razrješenje dosadašnjih članova jer im je jednostavno istekao mandat. Ono što je sporno djelomično je naznačio predsjednik odbora ali probat ću to još dodatno elaborirati. Prvo, nedopustivo je i to mislim da je trebalo biti u izvješću sa odbora jer smo protestirali na odboru vezano za to da nismo dobili dokumentaciju uz ostale kandidate koji su bili prijavljeni na natječaju. Ovdje je popis više od dvadesetak ljudi od kojih su neki vrlo poznata imena i vrlo kompetentna imena na ovom području čije životopise nismo dobili u prilogu. Postojala je informacija dana od predsjednika odbora da je dat nalog da se to umnoži i preda u klubove zastupnika, za druge klubove ne znam i ne mogu govoriti, međutim u Klub zastupnika HDZ-a ta dokumentacija nije došla. Tretiranje Odbora za medije kao poštanski pretinac da nam se samo dostave dva životopisa od kandodatkinja u ovom slučaju, za koje trebamo glasati je nedopustiva i ta praksa nije postojala u nadležnom ministarstvu 2009.godine kada je odbor vodio sadašnji potpredsjednik Sabora gospodin Stazić uvijek su se dostavljali životopisi. Zašto na tome inzistiramo? Zato što ni uz najbolju volju ni uz najbolju volju član ili članica odbora ne može reći da li su predloženi najbolji kandidati odnosno kandidatkinje jer jednostavno nemate materijala za usporedbu. Neka ova imena mi itekako dobro poznajmo, znamo da se radi o kompetentnim ljudima ali ne znamo da li su bolji za ovu funkciju od predloženih. Zbog toga smo na odboru i glasali suzdržano o jednoj kandidatkinji koja je predložena za imenovanje. Što se tiče druge kandidatkinje definitivno je da se ovdje otvara mogućnost sukoba interesa. Na samom odboru kada smo o tome raspravljali nismo bili upoznati sa dopisom Ministarstva kulture koji inzistira na razrješenju,međutim ako je to tako onda smatramo da je predložena kandidatkinja je to trebala učiniti i dostaviti jel sigurno je znala da će biti predložena od strane odbora, dostaviti nekakvu pismenu izjavu da će podnijeti ostavku s obzirom da se radi o osobi koja je od strane ovog Sabora imenovana u Upravno vijeće HINA-e kada su potpuno bezrazložno i po mom mišljenju protiv zakona o HINA-i smijenjeni dosadašnji predsjednik inače inače dekan Filozofskog fakulteta i smijenjen ravnatelj Leksikografskog instituta po meni potpuno bez ikakvih razloga, potpuno neargumentirano i samo zato da bi se Upravno vijeće HINA-e stavili podobni ljudi. I to nas dodatno motivira da u zemlji da ima ovoliko kandidata koji ispunjavaju uvjete i u zemlji gdje ima 370 tisuća nezaposlenih mi moramo istu osobu imenovati u Upravno vijeće HINA-e i onda nakon manje od godinu dana tu istu osobu imenovati za člana Vijeća za elektroničke medije. Naravno da to otvara mogućnost sukoba interes zbog toga što određeni elektronički mediji kupuju usluge ili vijesti od HINA-e a Vijeće za elektroničke medije bi trebalo biti njihov nezavisni kontrolor i regulator i naravno da tu može doći do sukoba interesa. I ja ne znam ako je to pismo upućeno krajem 3.mjeseca, ako sam dobro čuo, stvarno ne znam zašto netko u tri tjedna procedure nije u stanju najaviti ako bude izabran da će podnijeti ostavku. Nedopustivo. Podsjećam na slučaj gospodina Lijevaka koji kada je izabran u Vijeće za elektroničke medije odmah najavio i podnio ostavku na mjesto predsjednika Programskog vijeća HRT-a. Da li je Da li je to način kako ćemo raditi u hrvatskim medijima? Da li je to ona postavka medijske strategije u kojem govorimo već neko vrijeme? Da li je to ono u što nas se uvjeravalo kada je donesen Zakon o HRT-u? mislim mislim da nije kolegice i kolege. Mislimo zapravo da je stvar u nečemu drugome. Naime užurbano se rade promjene u Vijeću za elektroničke medije, po našem mišljenju iz sljedećeg razloga. Zato što istovremeno traje rasprava o tzv. financiranju tzv. neprofitnih medija odnosno mogućnosti da na sredstva s kojima raspolaže Vijeće za elektroničke medije koji su namijenjene za poticanje pluralizma medija, da se otvori mogućnost da na taj fond apliciraju nešto što se naziva neprofitni mediji. Bez obzira što ne možete dobiti nigdje točan popis koji su to neprofitni producenti i koji su to neprofitni mediji, zaključuje se da su to samo oni mediji koji nemaju u sebi oznaku d.o.o. i koji su osnovani ili od udruga ili ne znam koga. 16 milijuna je do sada bilo dano kuna za radijske postaje, 16 milijuna kuna za televizijske postavke prije svega lokalne koji su zbog toga morali proizvesti određeni sadržaj, sada na ta sredstva postoji tendencija i to su vam ove izmjene i dopuna Zakona o elektroničkim medijima koji su u pripremi da na taj dio novaca koji na sebe zapošljava 2 tisuće ljudi veže puno vrijednih novinara i medijskih djelatnika na lokalnoj razini, da na taj novac apliciraju nešto što se zove neprofitni medij. Ne mogu se oteti dojmu da je upravo ovo imenovanje koje jasno otvara mogućnost sukoba interesa napravljeno u tom smislu kako bi se u Vijeću za elektroničke medije dobila većina koji bi takav stav podržavala. I onda se sve poklapa. Prvo se smjenjuje Upravno vijeće HINA-e … po meni bez ikakvih razloga jer u obrazloženju nije bilo razloga. Nakon toga se u HINA-u dovodi druga osoba, pokreće se čuveni medijski porez ako se sjećate tih napisa u novinama pa se onda to zaustavlja, pokreće se pitanje izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim medijima, ide se sa novim izmjenama u Vijeće za elektroničke medije, paralelno se vuče priča gdje će se zakonski dozvoliti da ta sredstva apliciraju tzv. neprofitni medije, a o javnom sadržaju, javnom interesu nitko ne govori, kako bi se tu mogla crpsti financijska sredstva. Ako je to cilj ovakvih izmjena, a bojim se kad pogledam ova imena da je, onda nikako drukčije na Odboru za medije nismo mogli ni glasovati. Ne vidimo drugog razloga zašto baš se tako provjereni kadrovi mogu predložiti od strane Vlade i nadležnog ministarstva za mjesto u Vijeću za elektroničke medije. Po mojim informacijama nisu provedeni ni razgovori u matičnom ministarstvu s ovim kandidatima koji ispunjavaju kriterije. Zbog čega? Da se ne bi čulo šta imaju za reći? Možda zbog toga što Ministarstvo kulture sad ima posebnog savjetnika za medijsku politiku što prije nije postojalo, ali je po mom dubokom uvjerenju bilo posloženo koliko je to bilo moguće. Zbog toga što se kroz ovo imenovanje priprema teren da se prije ili kasnije realizira onaj dio kvazi medijske strategije koju smo nazivali medijskim porezom, a to je da se omogući podobnima i one koje će netko procijeniti zaslužnima bez obzira što ne ostvaruju niti javni interes, niti profit, niti imaju obavezu zapošljavati ljude, niti im plaćati plaće, njima će se otvoriti mogućnost da uzmu sredstva iz tog rezervoara koji je ostao za pluralizam medija. Zbog toga smo naravno protiv ovakvog imenovanja, a definitivno smo protiv toga što naravno otvara mogućnost sukoba interesa i bez obzira na dopis koji je Ministarstvo kulture uputilo to apsolutno pozdravljamo, smatramo da je bilo dovoljno vremena u tri tjedna od tog navedenog dopisa da se kandidatkinje, odnosno kandidatkinja o tome očituje da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednice Upravnog vijeća HINA-e kako bi mogla biti imenovana u Vijeće za elektroničke medije. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica Kolega Mesiću, slušajte. Dakle kakvu vezu vi dovodite između imenovanja Upravnog vijeća HINA-e i mogućih sukoba interesa i zloporaba u u radu Vijeća za elektroničke medije. To je dosta teško pretpostaviti kakvu vi to vezu nalazite. Sredstva za raznolikost elektroničkih medija koja su u iznosu od 30-tak milijuna kuna, 30-tak 2 milijuna kuna, rekli ste se dijele za neprofitne medije, a oni također potiču tu raznolikost negdje u iznosu oko 3 milijuna, dakle 1/10. Ali vi na tragu vaše teorije zavjere i loših namjera ne samo da uvodite Upravno vijeće HINA-e, nego unatoč tome što vrlo jasno je predsjednik odbora rekao da je Ministarstvo kulture uputilo dopis Vladi da se smijeni ta kandidatkinja ukoliko bude imenovana što onda naravno isključuje potrebu da ona svojim dopisom kaže da će dati ostavku, prema tome sve je do kraj jasno. Vi i dalje inzistirate na tome da je to sve rađeno samo zbog toga da se promoviraju navodno podobni neprofitni mediji. Dakle malo ste previše konstrukcija iznijeli u svome izlaganju, to naravno nema nikakve veze, ovo je dakle smjena odnosno imenovanje nakon isteka mandata. U ove proceduralne primjedbe o kojima ste govorili ne mogu ulaziti, vjerojatno ste u pravu u tom smislu, svakako sam za to da odbor dobije veće mogućnosti uvida, uključujući naravno i sve ostalo, ali ova konstrukcija oko skrivenih namjera vezanih uz Upravno vijeća HINA-e i navodni sukob interesa koji će nastupiti, makar sve govori drugačije, u to apsolutno ne mogu vjerovati i mislim da niste u pravu. Hvala Odgovor na repliku, Jasen Mesić. Digli ste povredu Poslovnika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ja se ispričavam. Da, odgovor na repliku. Dakle postoji … Vijeće za elektroničke medije koji bi trebao biti nezavisni regulator elektroničkim medijima, medijima, odnosno lokalnim radiostanicama i lokalnim televizijama. Te iste pravne osobe koje zapošljavaju preko 2000 ljudi praktički žive od tog novca koji je za to i namijenjen. To je dio koji se dobiva od pretplate HRT-u. Te lokalne radiostanice i televizijske postaje kupuju dio vijesti od HINA-e gospodine Radoš i naravno da osoba koja u takvom vijeću sjedi kao regulator, koja raspolaže tim sredstvima i tim lokalnim radiostanicama dodjeljuje sredstva, može potencijalno biti u sukobu interesa ili ovoj reći o nezavisnom regulatoru. Ako sjediš u nezavisnom regulatoru u Upravnom vijeću HINA-e nemaš kaj raditi. To je broj jedan. Broj dva, radi se o 16 milijuna za radiostanice, 16 milijuna za televizijske postaje. Pripremaju se izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima, dakle drugi zakon koji otvara mogućnost da na ta sredstva apliciraju neprofitni mediji. To nije ona mogućnost financiranja koja je otvorena u budžetu, ovogodišnjem budžetu gdje je decidirano naveden iznos za neprofitne medije, dakle to su još dodatna sredstva koja ugrožavaju opstojnost ovih ljudi, a dosadašnja struktura u Vijeću za elektroničke medije se tome koliko je meni poznato, a poznato mi je na određeni način opirala zbog toga što je smatrala da prije svega glavni kriterij toga treba biti ne neprofitnost nego javni interes. Dakle, u tome je poanta. Što se tiče predloženih kandidata stvarno ne mogu vjerovati, stvarno ne mogu vjerovati da su predloženi kandidati najbolje pogledajte popis gospodine Radoš tko se sve javio stvarno za taj natječaj. Vidjet ćete da su to itekako, da među njima ima itekako …/Govornik se ne razumije./… ljudi jer se na ime su poznati bez obzira što nismo imali mogućnost vidjeti životopise. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministrice, kolegice i kolege. Pa zapravo najveća medvjeđa usluga učinjena je gospođama Kunac i Simonović, a medvjeđa usluga je napravljena zbog toga što mislim da nije dobro vođen sam postupak izbora. Prvo tretman Odbora za informiranje, informatizaciju i medije jest kao poštanski sandučić nas tretiraju. S druge strane mi smo trebali biti u ovom procesu smokvin list i da bismo jednostavno digli ruke i odobrili ono što nije dobro ni rekao sam za gospođu Kunac i gospođu Simonović. Nije dobro stoga što nismo imali uvid u sve one kandidate koji su se natjecali za dva mjesta u Vijeću za elektroničke medije. Što se nama ponudilo? Nama se ponudilo, mi smo izabrali dva, vi možete između dva birati ili odbiti. Ono uzmi ili ostavi. Mislim da nije to dobro. Ako biramo članove vijeća, jednog neovisnog vijeća koje ima itekako odgovornu funkciju u društvu. Kada nam je ministarstvo dostavilo dokumentaciju ona je bila nepotpuna. Dobili smo samo životopise dvije gospođe koje su predložene od Vlade da budu članice vijeća. Znate dobro, prije je rečeno još dvadesetak vrlo kompetentnih ljudi se javilo na natječaj. ja se tu slažem sa gospodinom Mesićem koji je rekao da je na tom popisu bilo vjerojatno i kompetentnih ljudi. To što je zapelo kada sam dobio dopis od ministarstva zatražio sam da mi pošalju naknadno i životopise svih onih koji su se javili i zatražio sam da službe Sabora podijele članovima odbora, odnosno njihovim klubovima pošto je preobilan materijal i da se u klubovima uzmu ti materijali. Međutim, kažu da u klubove nije, da služba nije obavila svoj posao. Ne vjerujem da je to zavjera, vjerujem da je to slučajno. U klub Hrvatskih laburista je došlo. Prema tome, ne mislim da je neka zla namjera. Može bit da je neka pogreška, ali to nije dobro za te kandidatkinje. U ovih 20, da li je to bila intencija u ovih 20 ljudi koji se javilo koji nisu uspjeli proći rešeto Vlade ima jako kompetentnih ljudi o kojima smo trebali danas raspravljati. Kako ima, rasprava nema smisla ako raspravljamo samo o onom što nam je ponuđeno i drugu ne vidimo, ono ne vidimo. Čak bi bilo dobro da su i saborski zastupnici dobili to, da mogu saborski zastupnici reći pa ovaj je bolji, ovaj ima bolje kvalifikacije. Ja znam jednog, neću imenovat onih 20 jer ću bit nepravedan prema 19 ako jednog imenujem. Znam čovjeka koji radi na BBC-u, koji je radio na radiju, znači koji je radio na televiziji, koji je urednik, koji snima dokumentarne filmove, koji zna sve o elektroničkim medijima. Nije prošao. Nije prošao. Zato mislim zato je i tako odbor glasao. Odbor nije dao potrebnu većinu, nije dao suglasnost i ova praksa nije dobra. To se ne događa u Ministarstvu kulture prvi put, vjerojatno se neće ni zadnji puta dogoditi. Neću uopće govoriti o tome da smo lani na proljeće razgovarali i u Ministarstvu kulture i ovdje u Saboru da treba do jeseni donijeti medijsku strategiju. Bilo je obećano da će se donijeti medijska strategija, da ćemo razgovarati o tome, o funkciji Vijeća za elektroničke medije i HAKOM-a da li se to može spojiti ili se ne može spojiti, koje su njihove dodirne toke, kako te dvije agencije njihov rad pojeftiniti, kako učiniti efikasnijim. Međutim, ništa od toga Vlada ne predlaže, ne predlaže ni strategiju, ne predlaže razgovarali smo o tome da vidimo zbog čega odašiljači veze šalju tako velike račune. Zašto košta 120 milijuna milijuna računa odašiljači i veze Hrvatskoj radioteleviziji i onda spuste nakon jednog razgovora na 100 milijuna, 20 milijuna se otpusti. Koliko stvarno usluga odašiljača i veza košta? Tko je to izračunao? To je medijska strategija. Nije samo medijska strategija set zakona. Trebamo znati što želimo u medijima, jedan odnos prema tiskanim medijima, prema novim medijima, prema elektroničkim medijima. Da bismo to mogli znati trebamo ovdje u Saboru razgovarati, tako da je ovo jednostavno žalosti takav način, takav tretman ne Odbora za informiranje, informatizaciju i medije nego takav odnos prema Hrvatskome saboru koji nema uvida u to za što treba glasati. Jer nema uvida u to zbog toga što ne zna koji su bili ostali ljudi koji su se natjecali za ta mjesta, oni koji su zadovoljavali sve kriterije. A kažem ima prekrasnih ljudi. Kao što ste vidjeli ja se nisam očitovao niti o jednoj ovoj osobi. Druga stvar, trebalo je propisati, ministarstvo je postupilo sasvim dobro kad je zatražilo od Vlade da razriješi dužnosti kandidatkinju koja bi mogla biti u sukobu interesa, a to je gospođa Simonović, međutim gospođi Simonović je trebalo sugerirati i reći u samom natječaju da svaki mora izjaviti da mora napustiti danom izbora funkciju koja bi mogla je dovesti u sukob interesa. Te izjave nema. Ta izjava se tražila od kandidata za ravnatelja HRT-a ako se sjećate. Znači, napravimo neki korak naprijed, onda napravimo dva koraka nazad. toliko u ime Hrvatskih laburista koji će isto tako biti pri ovom glasanju ili protiv ili suzdržani.

imaju tri na listiću i za ta tri se glasuje. I nema protiv nego samo tko je za i koliko glasova dobiju to je dovoljno da oni prođu. To vam je taj sistem. I što sad vas taj sistem toliko čudi? S druge pak strane, kad je riječ o problemu regulatora i onoga, pa imali smo još drastičniji primjer u HANFA-i koja regulira čitav nefinancijski sektor, financijski sektor izuzev bankarskog gdje smo u tog neovisnog regulatora stavili u njegovu upravu stavili one ljude koji dolaze upravo iz predmeta reguliranja. I to iz privatnog sektora, ne iz javnog. Ovdje barem dolazi netko tko je bio u javnom sektoru, a sad dolazi pod pod regulatora. Prema tome, mislim da je ovaj primjer još mila majka onako praktički marmelada u odnosu na to što se dogodilo u HANFA-i pa evo traju ljudi, ne znamo ništa da li štogod rade, valjda dobro rade kad ništa ne čujemo o njihovom radu. Prema tome, nije ovo izoliran slučaj, ovo je jedan model koji se lijepo događa, koji se odvija, oni su lijepo odlučili, posložili. Mi ćemo za ono što su oni dali oni koji su bit će za, koji nisu eto neće glasovati ili će biti protiv ali bit će više onih koji su za. Ja ne znam što bi sad još više kandidata? Onda samo dodatno komplicirate proceduru kad su već kandidati usuglašeni. Prema tome, mi se trebamo fokusirati na ove preostale i tu vidjeti da li su oni dovoljno kvalitetni a ne se sad još zamarati sa onih preostalih 18 kad su već u centru gdje se o tome odlučuje oni utvrdili da onih 18 i nisu toliko kompetentni kao ove dvije kandidatkinje. Prema tome, budimo kooperativni, odradimo lijepo sa ministarstvom i sa većinom i nemojmo komplicirati stvari. Kolega Đuroviću, sad kad ste spomenuli HANFA-u slično je i HAKOM. To je po onoj psi laju, karavane prolaze. Neće nam dati mogućnost izbora da ne kompliciramo, dobro ste rekli, nemojmo komplicirati. Što će nam procedura? Procedura je osnova demokracije. Ako ne poštujemo proceduru kako ćemo poštivati ostalo? jedan odličan roman, mislim da je jedini roman od Kishona "Lisac u kokošinjcu". Ovo što ste vi rekli, dali smo liscu da čuva kokoši. I ovaj postupak koji danas prolazimo je jedno nepoštivanje Sabora, nepoštivanje postupka, nepovjerenje prema ljudima da bi mogli misliti svojom glavom i da bi mogli vidjeti pa vidi postoje ljudi koji su konkurirali za to mjesto i ti ljudi znaju nešto. Jer znate neugodno vam je kad vidite tri, četiri čovjeka koja znate dobro, koja poznajete, koja su javnosti poznata, koja imaju iza sebe velikih rezultata a oni nisu prošli. Onda je bolje ne o njima u Saboru govoriti. Zoran (HDSSB)** Pa evo kolega ja odgovorno tvrdim da klub HDSSB-a nije dobio nikakav materijal, evo osim ovoga prijedloga Odluke o razrješenju dijela članova i o imenovanju dijela članova. Iskreno, priznajem nisam poznavao ni dosadašnje članove kao što iz ovoga vrlo šturog teksta odluke na osnovu niti vlastite savjesti ne mogu dići ruku ni za ni protiv. Pa ne mogu čak biti ni suzdržan. Na osnovu čega? Na osnovu kojeg obrazloženja? Također, nemam pojma ni tko se javio. Dakle, ja ne bih rekao da je to propust službi u Saboru nego je činjenica da određeni klubovi nisu dobili nikakav popratni materijal uz ovu odluku. Ja mogu sada vama vjerovati da među ostalim kandidatima, obzirom da ste i predsjednik tog odbora da je bilo puno zvučnijih imena ali ne mogu tvrditi da se i oni razumiju u elektroničke medije. A po meni je obzirom i na to da ni čak evo i ovaj vaš odbor očigledno nije a čak ni većina u Saboru nije mogla donijeti odluku osim za razrješenje članova ali nije mogla donijeti odluku o imenovanju novih članova toga vijeća. očigledno da bi trebali svi zajedno izvući pouke iz ovakvog načina kadroviranja koje očigledno nije dobro i koje na kraju krajeva šteti i razvoju tih elektroničkih medija u RH. Odgovor na repliku, Branko Vukšić. To je debatni klub koji nikog ne obvezuje. U petak će se dići ruke, većina će dići ruke za to. Mislim da kad nas upozoravaju da odbor mora imati nešto na sjednici i kad nema saborskih zastupnika ja postavljam pitanje, naročito kolegama iz većine, a recite zbog čega kad će ionako biti donesena odluka? Ne, ali mi to moramo raspraviti. Moramo formu poštivati, ne sadržaj nego formu. Tako da vjerujem ovo da niste dobili, nije dobio HDZ, nisu dobili klubovi i nemate na temelju čega glasovati. Stvarno, nemate na temelju čega glasovat za, nemate na temelju čega glasovati protiv ili biti suzdržani jel možda se onda oštetili ove dvije dvije gospođe koje su predložene, jer ne trebate vi vjerovati meni na riječ, trebate vjerovati svoji očima, pročitati i vidjeti koja osoba, tvrdim vam po imenima i prezimenima da postoje tamo osobe koje uživaju veliki respekt u medijima i koje znaju što znači Vijeće za elektroničke medije. Međutim, o tim osobama ne treba Vlada, te osobe, ona ima pravo izabrati ali mi imamo pravo uvida da vidimo i to je orijentir kako glasovat. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, kolegica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Više-manje kolege su prenijele ono o čemu smo razgovarali danas na odboru i složit ću se dakle sa postavljenim pitanjem čemu zapravo služe odbori, osim kao neke smjernice a da li uopće i to. što se tiče jednog od niza prijedloga koji nam dolazi iz Ministarstva kulture uglavnom mogu reći da su traljavi, da su površni i da su manjkavi. Pa tako ne bih uopće rekla ono što smo dobili, nego ono što nismo dobili. A dakle evidentno je da je klub SDP-a dobio materijale sa životopisima svih članova, to smo provjerili, to je evidentno, evidentno je da klub HDZ-a i očito drugi klubovi nisu dobili. Dakle, medijska strategija i dalje ne postoj, godinu i pol je prošlo od preuzimanja Vlade, ministrica je bila ovdje ne znam zašto nam nije se mogla pridružiti još ovih 30 minuta, nitko nije imao potrebe apsolutno ništa reći u ime Ministarstva kulture i nešto da kaže o ljudima koje Vlada predlaže. Žao mi je što nema ministrice da je pitamo jel je ona osobno s nekim razgovarala pa ona zna da će netko podnijeti ostavku ne ulazeći uopće u kompetencije kolegica koje su predložene cijeneći jednu i drugu, međutim ono na što smo upozoravali da se one natječu za mjesto u regulatoru, a kao što znate HINA ima i audio servis, pa samim time spada pod pod regulatora, odnosno Vijeće za elektroničke medije. A članak 68. Vijeća za elektroničke medije ono o čemu je djelom govorio i kolega Mesić kaže: "Da članovi vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelju udjela, članovi uprave, nadzornih odbora ili članovi Upravnih vijeća ili drugih odgovarajućih tijela itd. ", da sada sve to ne nabrajam, a kolegica o kojoj smo nažalost raspravljali jest članica Upravnog vijeća HINA-e, za razliku od nje gospođa Kunac priložila je i izjavu, to smo dobili, to imamo, priložila je izjavu u kojom ona pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nije između ostalog članica nadzornih odbora ili članica Upravnih vijeća. Jednako tako podsjetit ću vas i na Zakon o HINA-i, članak 11. kaže: "Da član Upravnog vijeća HINA-e ne može biti između ostalog osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.", to je dakle ono o čemu je govorio kolega Mesić. I dakle, ako je član, netko član vijeća ta osoba je dakle u radnom odnosu. Prema tome, da otklonimo sve ove nedoumice koje možda nisu bile dovoljno izrečene. Kada govorimo o potencijalnom sukobu interesa onda bi se mogla upitati da li me to čudi, jer primjerice eto danas je objavljeno i to da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa između ostalog istražuje i jeli ministrica Zlatar Violić bila u sukobu interesa jer je dodijelila 600 000 kuna nakladniku dvotjednika za kulturu, u njezinu suvlasništvu. Pa prema tome uopće se ne čudim zašto bismo se uopće čudili onda kada bi netko bio u sukobu interesa, mislim big deal, što sada. Dakle, sve ovo što se događa nismo zadovoljni s time, žao nam je kakav odnos ima Ministarstvo kulture prije svega prema Odboru za medije, nemamo neke osobite kontakte s njima, nešto je imao predsjednik, malo više ali da ne govorim u njegovo ime kada se donosio Zakon o HRT-u. Međutim, mislim da bi usko trebali surađivati iz Ministarstva kulture sa odborom pa bismo možda i unaprijed mogli otkloniti neke nedoumice. Međutim, eto to se ne događa, sve ovo je rezultiralo i time, ako niste znali s obzirom da smo svi ovdje u sabornici da prema novim istraživanjima Vladu ne podupire preko 70% biračka, 71,9% birača ne podupire Vladine poteze, pa između ostalog vi ste Vlada, odnosno jedan dio Vlade, Ministarstvo kulture, pa možda i vi pridonosite ovom lijepom rezultatu zbog kojeg bi se svi trebali zabrinuti. Kada govorimo, dakle u ovom kontekstu i o HINA-i samo ću podsjetiti i na ono što se potiho dogodilo kada se smijenila ravnateljica, kada je za ravnateljicu izabrana osoba koja je bila glasnogovornica stranke na vlasti, dakle sada iz aktualne Kukuriku koalicije i dakle ta osoba može sada biti ravnateljica, pa se ja pitam kakve bi bile reakcije da je kada je HDZ bio na vlasti primjerice kolega Zlatko Mehun ili Mladen Pavić postao ravnatelj HINA-e, dakle ili da sam ja evo imala tu sreću pa bila postala ravnateljica HINA-e, kakve bi bile reakcije vas ovdje u sabornici ili medija, i kakav bi to imalo odjek u medijskom prostoru? Dakle, mislim da sve od nas ovdje radite smiješnima, donosite nam prijedloge za koje ćete vjerojatno izglasati i ja se doista pitam zašto mi očekujemo od medijskom prostora u Hrvatskoj stalno nešto, te da budu fini, te ih pozivamo na civilizacije tekovine, te ih pozivamo da budu objektivni. Pitam se zašto, kada je resorno ministarstvo apsolutno ignorira em zakone em ono što mi ovdje kažemo, upozoravamo još jednom podcrtavam ne da sam protiv bilo koje osobe koja se javi na natječaj. Ona to ima pravo no međutim kolegica je mogla sama priložiti takvu izjavu a ne da ministrica u njezino ime nešto govori, meni je to doista dovedeno do apsurda. Hvala lijepa. Hvala. Replika Zoran Vinković. potpis odnosno u ovom prijedlogu ove odluke kaže:"Navedeni prijedlozi odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u prilogu." E sad taj prilog ja ne znam kome je otišao, vjerojatno samo strankama na vlasti. Dakle ja kao saborski zastupnik nisam dobio ništa drugo osim ovaj evo tu četiri papirića. Ja sam prvo pomislio da nego Bog možda ulazimo s nekim u rat pa će ovo biti zatvorena sjednica, strogo je sve povjerljivo. Ovdje čak nemate ni godinu rođenja, nemate ni odakle su. Dakle ja nemam ništa protiv ovaj. Doista ne znam ni tko je bio glasnogovornik, koje političke opcije. Šta bi bilo da su vas imenovali za ravnateljicu ali u krajnjoj liniji mislim da je ovo potpuno ne želim reći ovaj neku grubu riječ obzirom da čak možda i neka djeca gledaju max tv ali je ovo ovdje se radi očigledno o jednom velikom šlamperaju. Šlamperaj koji ima onako duboku i protkan je dubokom političkom potkom i opet se radi o tome da idemo namjestiti svoje podobnike i to je to. Ja ne vidim razloga zašto kao saborski zastupnik jer očigledno onda niti Vlada niti predsjednik Sabora ni mi sami koji sjedimo ovdje morat ćemo početi nositi pancirke jer nemamo povjerenja jedni u drugo da bi mogli kvalitetno raspraviti moramo imati potpunu dokumentaciju a ovo nije potpuna dokumentacija. Ovo nije ništa. stvarno biste počeli vjerovati. Dakle naravno da malo karikiram cijelu situaciju. Ja vjerujem da se sada i građani pitaju u što su vjerovali kada su birali i vjerovali su onaj Plan 21 a ta 21 točka se potpuno izokrenula. Dakle niša ne morate dobiti to je sve top sikrit, vjerujte vi na riječ samo tu dignite ruku a i ako nećete nikome ništa. Vaša ruka im ne treba. Oni će to izglasati. Dakle ne znam što bih vam drugo rekla nego da se nadam da će napokon Ministarstvo kulture pripremiti tu medijsku strategiju da će se tamo svi zajedno uozbiljiti, da se neće stalno preslagivati, manje savjetnika, malo više stručnih ljudi, malo više konzultacija sa zainteresiranom javnošću i možda bismo onda mogli očekivati nekakve pomake. Vidim sad da smo možda napravili i mi neke greške kolegice Glavak bilo bi puno bolje da ste ili vi ili kolega Mehun postali ravnatelj Hrvatske izvještajne novinarske agencije. Ono što sam želio reći ovaj sukob interesa nije slučajnost. To je pravilo. Imate imenovanje na HRT-u di šogori, kumovi postaju glavni kontra mišljenja kreativnog osoblja. Imate istu situaciju da iz iste familije imate urednički kadar u HINI. Onda sad osoba koja vodi upravno vijeće HINA-e postaje član nezavisnog regulatora, show program. Pa nema ni jednog imenovanja da nije u sukobu interesa, niti jednog jedinog. Nismo uspjeli pogoditi ni jedno jedino da nije povezano. Pa di smo došli. Kolegice Glavak jel vi mislite da je to dio propagiranje medijske strategije kad su u Ministarstva kulture dovedeni posebno ljudi specijalizirani za medijsku politiku koji će preporodit situaciju u medijima, kontra mišljenja Europske komisije, kontra amandmana u Europskom parlamentu koji govori ljudi nemojte to raditi. Nemojte tako postavljati medijske zakona, nemojte to činiti. Prije svega ne činite dobro Hrvatskoj. Jeste vi to prespavali kolegice Glavak? To je jednostavno postalo pravilo i to nemreš vjerovat dokle smo došli s medijskim kadroviranjem. To je više ne izdrživo. Potpuno sam svjestan reperkusija koje će biti jer znam da me neće zvat na HRT. Znam da neće napraviti niti jednu polemičku emisiju o Zakonu zaklade Hrvatska kuća. Znam da neće poslati nikoga iz oporbe kad se bude o tome razgovaralo. Duboko sam u to uvjeren ali to će kolegice Glavak trajati jedno vrijeme ali ne može trajati dovijeka. Razumijete? A pro-pos Povjerenstvo za sukob interesa navodno odlučuje i o glavnom ravnatelju HRT-a i preispituje se. Odgovor na repliku Sunčana Glavak. Hvala lijepo. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Kolega Mesić neće sigurno napraviti emisiju o Hrvatskoj kući ali sigurno će biti netko zbrinut u toj Hrvatskoj kući. To je sasvim jasno. Međutim nije tu kraj. Tek nas očekuje nastavak ove priče jer se naime na natječaj za povjerenika za informiranje javila ha nego toko bivša glasnogovornica SDP-a. Mislim da je to sasvim u redu tako da možemo odmah dobit to na klupe. Ne trebamo ni proći odbor tako da bit ćemo mirni. Ako još netko nije zbrinut iz koje političke opcije dajte nam molim vas recite i završimo tu agoniju jer ovo doista više nema smisla. Hvala lijepa.

kontakt, za kontakte Odbora za informiranje sa Ministarstvom kulture. Oni su samo vizualni, samo viđamo ovako povremenim od trenutka što sigurno nije dobro što je podcjenjivanje Sabora, što je podcjenjivanje odbora. Mi smo kontaktirali do onoga trenutka kada smo dogovarali prijedlog Zakona o HRT-u i kada smo dogovorili principe na kojima će se to raditi i kada su osvanuli sasvim drugi prijedlozi od onoga što smo dogovorili i što smo dobili jedan katastrofalno loš zakona. Posljedice tog zakona će biti dugotrajne i katastrofalne. Prije je ministrica govorila ovdje o sitnom vezu. Ovo je krupni vez, ovo je sasvim sigurno krupni vez. I ovo što se događa ne vjerujem da je slučajno. Netko je prije spomenuo da možda djeca gledaju ovaj program. Pa po ovome što je gospodin Mesić rekao da to je shou program, sve ovo je neki shou. Mi bismo sada trebali biti u tom shou zabavljači, međutim nije nam do zabave plakat ćemo svi skupa jer ovo što se radi ovo je prestrašno. Posljedice ćemo početi osjećati već sutra ali one najgore za nekoliko godina jer idemo k tome da ne želimo najsposobnije kadrove nego i dalje partijska knjižica ili stranačka knjižica da se ne bi uvrijedili, stranačka knjižica je najvažnija ili simpatije ili pripadnost. Ako nije tako zbog čega nismo dobili sve te ljude na papiru da pročitamo koji su i da vidimo stvarno tko je od njih najbolji. I onda kažem, vlast ima pravo izabrati. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić dakle ovaj tijek je dobro mi ostao u sjećanju dakle sve je palo u vodu kada su vas zapravo prevarili kada je zakon došao na kraju na klupe. Međutim, spomenuli ste Zakon o HRT-u podsjetit ću vas tada sam rekla da će biti sukladno zakonu glavni ravnatelj po onoj odabrao Zoran Milanović pa onda sada imao smijenio Goran Radman, 50-ak ili nešto tako urednika na HTV-u pa onda imamo stalno neke tamo cirkuse, ukidanje emisija. Dakle ovo što je odabrala sada gospođa Violić vidjet ćemo kako će završiti, a sumnjam da će netko biti zbog ovih propusta smijenjen.

međutim ovo što se događalo sa hrvatskim medijem u ovom relativnom kratkom razdoblju, razdoblju vlasti ovih kojih sada nema u sabornici osim jednog gospodina i zaista nešto što je fascinantno za državu koja ulazi u EU ovu čistu koju su oni napravili na HTV-u na Hrvatskom radiju u HINA-i u javnim medijima u regulatorima, ovo je nešto što će u dobroj mjeri uz ovaj gospodarski neuspjeh obilježiti. Meni je na neki način da budem iskren i žao tih ljudi koji se danas imenuju i ovih dvoje. Ali onih ostalih, vi ste predstavnik ministarstva i niste vi ti koji ste nositelji te aktivnosti, ali evo gospodine Vukšiću nažalost u povratnom valu koji će se morati dogoditi jel opseg i način kako je ovo napravljeno u javnim medijima će dobiti svoj povratni val u sljedećem krugu, jel kako to ide krugovi se samo vrte. I nažalost u tom sljedećem krugu koji će biti neizbježan će opet dio sada solidnih ljudi koji su ovako nasilno promovirani i postavljeni na nekim mjestima na nedemokratski, autoritaran potpuno jedno partijski način, ti će ljudi u tom udarnom valu ponovno stradavati zbog toga što niste iskoristili priliku i pokušali nekim demokratskim načinom pošteno, otvoreno, transparentno u duhu vremena, u duhu promjena koje su obećani učiniti one nužne kadrovske promjene koje je trebalo učiniti u javnim medijima.

i u medijskim promjenama odnosno da će se dogoditi i na medijskoj sceni promjene, kao što vidite dogodile su se iz goreg mogli bismo reći u još gore. Ako je netko govorio da nešto nije bilo dobro, uredu složili smo se, zakone treba mijenjati, tu su, vremena se mijenjaju treba ih unaprijediti. Međutim kamo nas to dovodi? Na HTV-u možete napraviti jedan cijeli krug urednički i ponovo idemo iz početka. Na što se svode i naše rasprave? od toga da jedan trač potakne cijelu polemiku i da onda na osnovu trača što je zapravo, o čemu mi ovdje razgovaramo umjesto da se bavimo ozbiljnim stvarima, da se bavimo problematikom nezaposlenih mi na osnovu tračeva onda otvaramo neke teme. Tako je i započela priča sa HRT-om, prvo na osnovu trača. Tada je bilo rečeno da će se HTV konsolidirati da novi ravnatelj ima dobar program, da će se smanjiti troškovi, da ćemo dobiti na uvid plaće. Danas smo dobili koeficijente da vam onda piše da ima urednik K-12 plus uvećano za K-2, e to je plaća. Tako smo mi dobili odgovor od HRT-a na višemjesečne upite da i mi dobijemo na uvid koliko ljudi tamo dobivaju plaće kada su svi podložni koji se financiraju iz državnog proračuna da budu na uvid javnosti koliko oni zarađuju. Dakle kolega Đurović ako možete možda vi imate neke veze na HTV-u pa onda izračunajte to K-12 uvećano za K-2 pa vas onda molim da mi idući puta kažete što mislite o tome. Dakle na takav način se uveo rade,

Hvala i vama